Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Branko Bačić, ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske predlaže Konačni prijedlog Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. U prvom čitanju koje je bilo gotovo prije mjesec dana, saborski zastupnici, odbori i klubovi su iznijeli određeni broj primjedaba na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju. Ja moram reći da smo mi u Vladi dosta pažljivo proučili sve primjedbe koje su u samoj raspravi istaknute i da smo se na te primjedbe u velikoj mjeri očitovali. Značajan broj primjedaba koje smo ocijenili da poboljšavaju sami tekst zakona smo i prihvatili i unijeli u konačni prijedlog zakona. Ono što je u uvodu potrebno reći da je prema podacima kojima raspolažemo koji jasno nisu precizni ali koji će se svakako kroz samu provedbu zakona u potpunosti utvrditi da je u HRvatskoj negdje oko 150 tisuća objekata koji su izgrađeni bez potrebnog akta za građenje, da su samim time nelegalni i da to jest određeni problem kojega je u ovom trenutku vjerojatno i prije, ali u ovom trenutku treba riješiti. Postoje nekoliko mogućnosti rješavanja bespravne gradnje u RH. Vlada se u ovom trenutku odredila da je prijedlog zakona koji je danas i vama na klupama u ovom trenutku najprimjereniji za rješavanje statusa nezakonito izgrađenih zgrada u RH. U tom U tom smislu želim reći da ovo nije obična legalizacija kao ona koja je bila 1968. godine jer kroz odredbe zakona se definira preko dvadesetak uvjeta i kriterija koji onemogućavaju tu opću legalizaciju. Ako se ti razlozi koji onemogućavaju opću legalizaciju pobroje pa ćete vidjeti da smo doista u najvećoj mjeri htjeli zaštiti prostor za kojega uporno govorimo s pravom da je najvredniji gospodarski resurs u RH i jedan od prednosti RH prednosti RH i danas jeste ma koliko god tih objekta bilo još uvijek, jedan od zaštićenijih prostora u Europi i u EU. Prema tome, odlučili smo se da kroz jedan prijedlog zakona napravimo postupak u kojemu ćemo maksimalno pojednostaviti proceduru onih objekata, onih zgrada koje su nelegalno izgrađene, jasno a koje se uopće mogu legalizirati. U odnosu na prijedlog zakona ovim se konačnim prijedlogom zakona definira krajnji rok do kojega je trebala biti izrađena zakonito izgrađena zgrada, jest 21. lipnja 2011. godine jer smo u međuvremenu i za potrebe Državne geodetske uprave, a i za potrebe mnogih jasno iz drugih razloga krenuli u novo aerofotogrametrijsko snimanje čitavog teritorija Hrvatske pa će nam te ortofoto karte poslužiti i za druge namjene. Ali svakako će nam, što je vrlo važno, poslužiti kao dokaz je li u tom trenutku tog dana nezakonito izgrađeni objekt doista bio sagrađen u mjeri koja je potrebna da bi se on mogao legalizirati. Na taj način praktično smo evo uključili u legalizaciju i one objekte koji su u odnosu na prethodni zakon bili sagrađeni, odnosno na prethodni prijedlog zakona, a prethodni prijedlog zakona planirao je moguću legalizaciju do 30. studenog. Također smo ovim prijedlogom zakona definirali obveznost dostupnosti ortofoto karte koja će biti izložena u ispostavama Državne geodetske uprave gdje će svi zainteresirani moći jasno prije nego što krenu u podnošenje podnošenje zahtjeva za legalizaciju svojih objekata sami, jasno uz pomoć ovlaštenih osoba, utvrditi da li jest ili nije taj objekt bio izgrađen u vremenu koji omogućava njegovu legalizaciju. Također smo osim kriterija koji onemogućavaju ozakonjenje takvog objekta koji se odnosi na prostorne kriterije kao što su nacionalni parkovi, kao što su infrastrukturi koridori, kao što su specifične namjene poput javne odnosno društvene namjene, kao što su parkovi prirode, određena poljoprivredna zemljišta, zaštićeno obalno područje mora itd., itd. i koji će razlozi onemogućiti legalizaciju. Sa ovim smo konačnim prijedlogom zakona definirali da neće se moći ozakoniti objekt koji ima više od dvije etaže, osim ako ta druga etaža ne predstavlja pokrovlje u odnosu na dozvoljenu katnost i visinu koja je predviđena nadležnim prostornim planom koji pokriva to područje na kojemu je pojedini nezakoniti objekt izgrađen. Nadalje smo kroz ovaj prijedlog zakona definirali bolje i potrebnu dokumentaciju koja je nužna da bi se moglo krenuti u ozakonjenje ovakvog objekta. Također smo prihvatili sugestije koje su date u raspravi po prvom čitanju, a to je da se omjer sredstava priskrbljenih od naknade za zadržavanje objekta u prostoru promijenio na način da umjesto prvotno planiranih 75% sredstava koji su trebali činiti prihod državnog proračuna i 25% sredstava koji je bio planiran kao prihod jedinica lokalne samouprave sada izmijeni na način da naknadu od zadržavanja objekta u prostoru sada dijelimo na način da 50% ukupnih sredstava pripadne jedinici lokalne samouprave, a 50% sredstava bude prihod državnog proračuna. Mislim da je za uvod sada dovoljno jer smo već i u prvom čitanju dovoljno detaljno obrazlagali sve one članke i sve one odredbe koje su zakonom predviđene, a koje se sada sa konačnim prijedlogom zakona nisu mijenjali. Prema tome evo, svakako da nije dobro i nikome nije baš ugodno kada mora donositi zakon kojime legalizira postupanje prema kojemu građani ili pravne osobe grade određene objekte ne poštujući zakonodavnu proceduru koja je zakonima u Republici hrvatskoj definirana. No između te činjenice i da na terenu doista postoji najmanje 150 tisuća objekata odlučili smo se da ipak kroz ovaj zakon krenemo u legalizaciju onih objekata koji će zadovoljiti kriterije koji su ovih zakonom predviđeni i to je prilikom donošenja odluke o predlaganju ovog zakona prevagnulo kod Vlade da se ipak krene na ovaj način u legalizaciju objekata, tim više što će ova legalizacija koja će ovim zakonom nastupiti omogućiti i legaliziranje i određenog broja farmi i zgrada, gospodarskih zgrada na poljoprivrednom zemljištu zemljištu čija legalizacija je nužna kako bi njihovi vlasnici u postupku apliciranja pri europskim fondovima mogli te svoje objekte legalizirati na ovaj način. Jasno je da je u samoj raspravi bilo i drugačijih rješenja, od rješenja koje Vlada predlaže u Hrvatskome saboru, bilo je rješenja da se kroz obvezu uvođenja izrade planova sanacije pojedinih prostora na kojima je veliki broj nezakonitih objekata sagrađen, bio jedna od mogućih rješenja. Mi smo se u Vladi ipak odredili da je ovakav način primjeren što ne priječi jedinice lokalne samouprave da kroz svoju prostorno-plansku dokumentaciju, jasno u okvirima Zakona o prostornom uređenju i gradnji definiraju i uvjete koji će onda jasno zadovoljiti i kriterije koji bi onda takvi prostorno-planski dokumenti kao što su ti planovi sanacije mogli prihvatiti. Dakle evo zaključno, Vlada predlaže da se ovakvim prijedlogom zakona u velikoj mjeri ozakone objekti koji su u Republici Hrvatskoj izgrađeni bez akata za građenje, a jasno da oni objekti koji ne budu mogli ući u ovaj projekt legalizacije će ostati nelegalni i o njihovoj sudbini jasno će se rješavati nakon provedbe ovoga zakona. Hvala. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za pravosuđe? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite.

Znači došli smo i do drugog čitanja Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i moram priznati na početku da stoji ova vaša tvrdnja da je dobar dio dobar dio primjedbi koje smo imali u prvom čitanju utjecali na to da ipak i ovo drugo čitanje taj zakon ima nekako drugačiji ja bih rekao oblik. po onome što se da iščitati i iz ovog drugog čitanja ja ću krenuti ovako. Najprije u vašem obrazloženju kojega ste nama priložili nabrojili ste naravno razloge zbog kojih se zakon donosi. Pa da ja sad to ne iščitavam zbog čega se takav zakon donosi samo ću jedan dio jer je vrlo zanimljiv. Znači, zakon bi se trebao donijeti zato da se tamo gdje je to moguće prema nekakvim uzusima tehničke stručne naravi, ali naravno i gledajući ono što mi se čini da je trebalo možda jače naglasiti i onaj socijalni dio da se ljudima koji su nešto ne svojom krivnjom nego iz potrebe napravili krivo, a tamo žive i stanuju da se tim ljudima proba omogućiti da nešto što je nelegalno legaliziraju. I drugi razlog koliko sam ja shvatio zbog čega se ovaj Zakon donosi da se ta i takova bespravna gradnja onemogući za nekakvu doglednu budućnost. sad, ako pođemo od pretpostavke da su to razlozi, osnovni razlozi zbog kojih se taj zakon donosi ja ću samo reći jedan dio onoga, pročitati kako on u obrazloženju piše, a to je što je taj postojeći sadašnji zakon koji je tretirao ovu bespravnu gradnju što je to taj zakon napravio. Pa kada se pročita da je po postojećem zakonu malo sporije, malo teže ipak dio te nelegalne gradnje legaliziran i to u jednom postotku koji je evo piše ovdje 78% za zgrade čija površina nije veća od 400 kvadratnih metara ili da ja sad to ne ponavljam. Dakle, i po tom zakonu se moglo učiniti da se dio nelegalnoga ipak legalizira. Malo sporije, ali je po meni učinkovitije bilo nego kako mi se čini da bi se ovim novim zakonom koji je ipak na kraju i u drugom čitanju nedorečen moglo dogoditi. Zašto se nije moglo brže ili zašto to nije moglo biti bolje također sve lijepo piše, a to je da je zašto nije učinkovitost procesa bila bolja utjecalo je prvenstveno stanje prostorno-planske dokumentacije koja u tom razdoblju nije bila kako treba, a sad smo ipak svjedoci da u Republici Hrvatskoj ima malo jedinica lokalnih samouprava koje nemaju prostorne planove svoje donešene. Dakle, nerješivost imovinsko-pravnih odnosa, zahtjevnost u postupanju nadležnih tijela. To prihvaćam da je to moglo biti uzrok. Ali onaj najvažniji uzrok za kojega ja mislim da ipak je utjecao da nije veći broj nezakonito ili nezakonito izgrađenih objekata legaliziran je visoki iznosi za komunalni i vodni doprinos. Znači, kada se sve to nekako iščita ipak su novci nekako bili ti koji su presudni bili da se ne legalizira više tih objekata. Hoćemo li izmjenama i dopunama ovoga Zakona učiniti da taj argument, znači novci budu također kočnica i da se neće onda učiniti, doći do onih razloga zbog kojih se zakon donosi nego ćemo opet imati jednu kočnicu pa nećemo riješiti onoliko koliko smo to mogli učiniti, a da tih novaca nije bilo. No, stoji i još jedna činjenica. Zakon kakav god on bio da bio, kakav god mi njega donijeli čini mi se da on neće biti operativan i neće biti moguće ga dobro provesti jer zakon se donosi ne za stvari, nego se zakon donosi za za ljude, da ga ljudi poštuju. Pa ovdje je na jedan vrlo lijep i vrlo fin način rečeno da je, iako se javnost u pravilu opredijelila za red i zakonitost u gradnji kada se sankcionira nezakonita gradnja građani i javnost su u tome manje odlučni. I to je pravi razlog zašto se i dalje događa bespravna gradnja, jer smo eto u poštivanju tih zakona manje odlučni. Ja sam prošli puta kada sam govorio u ime kluba o ovom Zakonu rekao da nešto moramo promijeniti. Jer ako smo u nekom po jednom drugom zakonu donijeli Zakon o cestama, čini mi se ako malo brže vozimo onda su sada te kazne postale drastične. U ovom slučaju kod bespravne gradnje tih kazni do sada nije bilo drastičnih i nekako se podrazumijevalo da ako i napravim nešto nelegalno doći će neko vrijeme kada će to počet stršati, kada to neće biti europski i kada ćemo morati učiniti da to što je bespravno po ne znam koji puta legaliziramo. I zato mi se čini da je bilo dobro u onom starom zakonu, da kada je stajalo da bi se ta legalizacija bi mogla biti prihvatljivija i samo i jedino za stambene zgrade za stalno stanovanje koje su izgrađene u građevinskom području prema prostornom planu. Znači, ne izvan prostornog plana i to u slučaju da zadovoljavaju sve posebne, sigurnosne i tehničke ispravne karakteristike. I na taj način bi se to možda moglo legalizirati. Ovako, čini mi se da je ambicija koju je imalo ministarstvo da će se 150000 što većih što manjih nelegalnih objekata ili detalja u tim objektima kao što su stepenica koja strši ili balkon kojega nije trebalo biti čini mi se da će ta ambicija da se tako nešto u dogledno vrijeme riješi brzo i efikasno ovakvim prijedlogom zakona to neće biti moguće. Ponavljam, glavni problem ovog Zakona je što zbog iznimno velikog obuhvata na kojega se odnosi bespravne gradnje, koji će se moći legalizirati ipak šalje jednu poruku koja na kraju nije bila dobra o prihvatljivosti novog vala bespravne gradnje, jer budući besplatni graditelji mogu očekivati kako će se opet u nekom godišnjem intervalu neka vlast morati opet prilagoditi njima, a nećemo se prilagođavati zakonima onako kako smo ih mi donijeli. Dakle, mislim da je dobro da se dio primjedbi ovdje uvažio. Ali, čini mi se kako je ovako koncipiran zakon, on neće toj grupi grupi ljudi koja očekuje od ovoga zakona da na neki način legaliziraju to što su bespravno napravili neće im pomoći. Neće pomoći moramo biti svjesni, jer ponavljam i ono što sam prošli put rekao, šaljemo možda jednu lažnu poruku. Evo, sada ćemo ovim zakonom sve riješiti sve što je nelegalno i bespravno napravljeno, neće se moći riješiti. Tako da će dobar dio ljudi biti suočen sa mogućnošću da se ono što je bespravno sagrađeno ako se ne ispune ovi kriteriji da će to morati biti srušeno. I jedanput moramo tako početi razmišljati i tako početi raditi, jer ako se Hrvatska voli samo zato jer je Hrvatska, a Hrvatska se voli i tako da se poštuju i njezini zakoni. Dakle, moramo početi poštivati njezine zakone da bi na neki način tu ilegalnu gradnju na neki način suzbili u budućnosti. Bojim se da ovako brzo donesen zakon koji je popravljen neće doprinijeti da se brže i efikasnije rješava onaj dio koji je moguć. Što ćemo učiniti s onim ljudima koji imaju tu mogućnost, ali se neće prijaviti da žele legalizirati. Jednostavno, dobro im je ovako i neće legalizirati. Imaju možda mogućnost da to naprave i po onoj jeftinijoj varijanti, oni to neće učiniti. Zakon nije predvidio što s takvim objektima radimo. Rušimo ih odmah ili što radimo s takvim objektima? Dakle, ta jedna socijalna komponenta nije dovoljno razrađena po meni i čini mi se da bi možda trebalo još jedanput pogledati kako ga učiniti da on bude operativniji. Po ovome on će ponovno biti kompliciran i bojim se da neće doprinijeti da se problem riješi, nego će ga još dalje zaustaviti u tom rješavanju bez obzira kako ovdje piše da će to biti relativno brzo i kvalitetno riješeno. Dakle, u ime Kluba SDP-a molili bi da probamo, ali vidim da kako je prošla molba za ovaj prethodni zakon da ide u treće čitanje, pa da probamo vidjeti da li se možemo složiti da u tom trećem čitanju on bude operativniji. I na kraju. Prva točka današnjeg dnevnog reda je bio ako se dobro sjećam Zakon o procjeni učinka propisa, dakle ako sam ja shvatio to je jedan zakon da unaprijed da kada razgovaramo o zakonima koje ovdje donosimo promatramo kakav je taj učinak tih propisa koje ovdje, odnosno zakona donosimo. Mislim da je prije svega trebalo učiniti jednu inventuru tih 150 tisuća, 120 tisuća, 100 tisuća, ja ne znam koliko jer nitko ne zna koliko tih bespravnih gradnji ima, da je trebalo učiniti jednu sistematizaciju, vrstu, količinu i tip takvih bespravnih gradnji, pa onda učiniti da ako je to obiteljska kuća za stanovanje da onda to bude besplatno, a ono što je napravljeno nakaradno i ono što je napravljeno za tržište da to onda bude masno plaćeno da bi se kompenzirao ovaj nedostatak ovih ljudi koji zaista nemaju novaca. I trebali smo onda na taj način te učinke najprije učiniti dostupnima svima nama, pa bi vjerujem i zakon bio možda kvalitetniji. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Samo da obavijestim. Još imamo 3 kluba i 4 pojedinačne rasprave. Danas ćemo završiti taj zakon do kraja. Sada je na redu Klub HDZ-a. Uvažena zastupnica Marina Matulović-Dropulić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospođo državna tajnice. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama i odmah na početku ću reći da će Klub Hrvatske demokratske zajednice podržati navedeni prijedlog. Naime, nakon prvog čitanja zakona ovoga prijedloga Vlada Republike Hrvatske prihvatila je niz prijedloga koje su dali razni subjekti, kao i Odbor za prostorno uređenje Hrvatskoga sabora, te stručne organizacije. Svi zapravo puno znamo o bespravnoj izgradnji i svi znamo da je bespravna izgradnja u Republici Hrvatskoj prisutna od 60-tih godina prošlog stoljeća kada je nastalo veliko preseljenje naših građana u veće gradove zbog osiguranja posla. Ti ljudi morali su sebi i svojoj obitelji osigurati stambeno zbrinjavanje, pa su uz veće industrijske pogone ili industrijske zone gradili kuće na svojoj ili tuđoj zemlji. Na žalost, veliki dio tih objekata niti dan-danas nije legaliziran. Krajem 90-tih i početkom 2000. nastaje nova bespravna izgradnja, ali ovaj puta ne ona iz potrebe, nego izgradnja vikendica i apartmana na našoj obali ali i uz svako jezero, šoderice i sl. Takva izgradnja intenzivirana je 2001. i 2002. godine donošenjem izmjena i dopuna zakona u kojima su izbrisani rokovi izrade prostornih planova, ali i dozvoljeno priključenje svih bespravnih objekata na komunalnu infrastrukturu. I tu je nastao najveći problem. Jer tko god je sagradio bespravno, mogao je na kompletnu komunalnu infrastrukturu priključiti svoj taj bespravni objekat. u Hrvatskoj samo je 113 općina i gradova imalo izrađene prostorne planove i naravno da je i to bila jedna velika kočnica. 1992. godine donesen je zakon da ga tako uvjetno nazovemo o legalizaciji objekata koji je 95. godine stavljen van snage jer nije opravdao svrhu. Naime, vrlo mali broj građana legalizirao je svoje objekte. Naravno da smo se pitali svi skupa zašto je to tako. jedan od razloga bio je i rat u Hrvatskoj, pa normalno da je bilo teško i da jednostavno ljudi nisu mogli legalizirati one objekte koji su prije nastali. 1.1.2008. godine stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji koji je također omogućio legalizaciju objekata i po kojem bi se danas moglo legalizirati oko 30 tisuća objekata. No, kako sam već rekla u raspravi u prvom čitanju, svega 8 tisuća 452 objekta, odnosno građana su iskoristili tu mogućnost. Ovaj prijedlog zakona omogućit će legalizaciju objekata izgrađenih do 21.06.2011. godine uz određene uvjete koji su u ovom prijedlogu jasno navedeni. Kao što sam rekla, predlagač je prihvatio niz prijedloga kao što su dodatni kriteriji koji se moraju ispuniti, obavezan očevid na lokaciji, dopunu dokumentacije koja je potrebna za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Prihvaćen je prijedlog Kluba Hrvatske demokratske zajednice da se naknada koja će se ubrati od legalizacije ovih objekata podijeli 50% državi, 50% jedinicama lokalne samouprave koji će imati dodatnih troškova oko izgradnje komunalne infrastrukture. Posebno je važno reći da neće svi plaćati naknadu istu nego su utvrđeni korektivni koeficijenti i dopunski korektivni koeficijenti ovisno o vrsti objekata, socijalnom statusu investitora, lokaciji gdje se objekat izgradio i slično što je u prijedlogu zakona taksativno navedeno. Vlada će u roku od 30 dana donijeti uredbu koja će točno odrediti kolika će biti naknada za pojedine objekte. Klub HDZ-a smatra da treba neprestano poticati sve investitore koji to mogu da se što prije legaliziraju jer bez toga neće biti moguća prodaja nekretnina, dogradnja ili nadogradnja objekata koji je nekima nužno potreban. Mi ne možemo zatvoriti oči i reći da nije glavni problem u bespravnoj izgradnji ipak neriješeni imovinsko-pravni odnosi i ne želja ili nemogućnost plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa. Zbog toga će trebati ipak vidjeti i sa svim jedinicama lokalne samouprave da se taj komunalni doprinos još nešto smanji, pogotovo tamo gdje nisu u pitanju apartmani, vikendice i slično nego gdje se radi isključivo o stambenim objektima. kako je već samo ministarstvo i predložilo, odnosno Vlada predložila da će doći do umanjenja između 25 do 75% naravno da će se to odnositi na stambene objekte i da ti stambeni objekti su ipak jedna nužna stvar bez koje ljudi jednostavno ne mogu. I naravno da je i ova razlika koja je i u ovom zakonu napravljena između vikendica, stambenih objekata, poljoprivrednih objekata koji su nužni za daljnju proizvodnju je sigurno dobrodošla. Glavna zapravo razlika između ovog zakona koji je danas na snazi i ovog prijedloga zakona je ta što će se moći legalizirati i objekti koji se nalaze izvan građevinskog područja. Međutim to je činjenica, ali mora se znati da se neće moći legalizirati u pojedinim zonama, kao što je gospodarska zona, zatim urbanističko-ugostiteljska zona, ugostiteljsko-turistička zona, objekat koji ima drugačiju namjenu, a ne gospodarsku ili ugostiteljsko-turističku. Znači, neće se moći na tim lokacijama legalizirati stambeni objekat ili nešto drugo. Isto tako treba znati i dobro je da ovdje ipak je jasno naglašeno da jedinica lokalne samouprave je stranka u postupku koja mora dati suglasnost na takvu legalizaciju. Prema tome, oni koji su radili prostorne planove, oni koji su po Ustavu ti koji te prostorne planove i donose imat će sada priliku da konačno kažu da li oni jesu za to da se ti objekti legaliziraju ili ne. I svakako treba i dalje inzistirati na sanacionim projektima jer velika naselja kojih imamo jako puno kao što je Siroboja ili slično jednostavno se neće moći legalizirati bez takvog jednog sanacionog programa jer se ipak radi o komunalnoj infrastrukturi i o velikim problemima pristupa pojedinim objektima. Znači, tu će jedinica lokalne samouprave imati ključnu ulogu i naravno da se ne može onda reći da će Vlada Republike Hrvatske mimo jedinica lokalne samouprave donositi bilo kakve odluke.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, ministre, uvažena gospodo zastupnici. Da, prije sam rekao što god mi radili, što god predlagali, što god mislili svaka zakonska inicijativa od danas pa do vijeka vjekova amen ići će u korist onih koji u ovoj zemlji imaju, a ne onih koji nemaju. I to je sveto načelo i to se jednostavno ne da više ispraviti. Tako je kod etažiranja, tako je kod ovog zakona, tako je kod pretvorbe, privatizacije, tko će to revidirati, a sirotinja će normalno sve i ubuduće plaćati. Temeljno znači pitanje ovog zakonskog prijedloga znači legalizacija bespravne gradnje da ili ne? Ja kategorički tvrdim da, znači legalizirati. O čemu govori ovaj zakon? Znači na 15. strani znači pitanja koja se uređuju ovim zakonom, neću sve citirati, govori se između ostalog da je određeno zakonom, znači prijedlogom da se na nezakonito izgrađenoj zgradi ne može ozakoniti više od dvije etaže od kojih je druga potkrovlje izgrađeno protivno prostornom planu, osim ako se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ne odredi veći broj etaža. Zatim, određuje se područje utvrđeno prostornim planom uređenja jedinica lokalne samouprave unutar i izvan građevinskog područja, naselja na kojima se u slučaju nezakonite izgradnje itd. ne primjenjuje odredbe ovog zakona. Definira se postupak ozakonjenja, određuje se tko pokreće postupak ozakonjenja i rok do 31. prosinca 2012., određuje se plaćanje komunalnog vodnog doprinosa itd., Jasno, mene daleko više od ovog zakona brine ono etažiranje hotelskih tvrtki. Prije sam spomenuo koliko recimo samo na Poreštini imaju 3 hotelske tvrtke naslijeđene ili privatizirane '90-ih apartmana, 2 288. Vodite prema tome računa što dajete na dispoziciju nekima koji su naprosto bez kune stekli ono što će sutradan prodavati za desetine milijuna eura. Ali rekoh, ono što je jednostavno nekada učinjeno to se više danas ne da ispraviti. No da se vratim ja na taj zakon. Koji su razlozi kako ja vidim za legalizaciju? Samo rušenje po meni je apsolutno barbarizam, graditi da, rušiti ne. Netko će reći da je to neka socijalistička parola, međutim ono što su neki sagradili jednostavno danas rušiti je dosta nezahvalno iako npr. ono što se događa ispod jednoga Kavrana, oko Duge uvale, kako se tamo zidalo, gradilo to je skandalozno, gotovo bih rekao drsko. Ali, tko može svima sve to srušiti, a ne izazvati naprosto revoluciju bez obzira što to bespravno nije gradilo tamo domicilno stanovništvo? Konačno nikada ne možete baš i u cijelosti ispraviti tu jednu povijesnu nepravdu, uvijek će ostati nešto što se ne da srušiti, prema tome možda je najbolje sada sve legalizirati. Da, točno je, pitanje je da li će ovaj Zakon s druge strane potaknuti još veće divljanje na obali, u Zagrebu, što ja znam, u unutrašnjosti Hrvatske, netko će reći, ako su mogli oni legalizirati za dvije, ili tri godine, ajmo i mi graditi bespravno, vjerojatno će doći neka nova Vlada, neka nova ekipa koja će isto tako to nama legalizirati. S druge strane, kada gledam Istru, tamo na zapadnoj obali izuzev Vodnjana, de facto je malo gotovo ništa bespravne gradnje, je katastrofa. Zašto je tome tako? Zato jer se ova istočna obala nije turistički valorizirala, jer od jednog Medulina pa do Opatije,

Hotelskim sadržajima što god netko mislio štiti se obala od devastacije. Ali jasno mi imamo danas onih koji oponiraju bilo kojoj investiciju golfu ne znam ne igram to, ali ali znam da u vrijeme sveopće recesije potrebne su nam isto tako investicije. Kako se gradio turizam u Istri a vjerojatno je tako drugdje u Hrvatskoj. Uzmimo jednu Rivijeru. Jedna Rivijera je sagradila 15 ili 20 hotela, uz tih 15, 20 hotela imamo 10-tak kampova i sagradili su 1406 apartmana, bungalova, vila itd. Onaj koji će sutradan investirati na ove naše prostore zasigurno se neće drugačije ili puno odmaknuti od ovog obrasca. Zašto se isto tako dopuštala divlja gradnja. Ja kažem da jedan veliki problem je u tome što inspekcije su bile pod patronatom države a ne lokalne samouprave. DA su inspekcije kojim slučajem bile u nadležnosti lokalne samouprave uvjeren sam da bi bilo daleko manje problema u prostoru. Drugo, sigurno je da od legalizacije se može uprihodovati neki novac. Ako imamo 50 tisuća protupravno sagrađenih objekata bez građevinske dozvole, ako ti vlasnici, korisnici plate sve komunalne i druge naknade mi slobodno možemo puta 50 tisuća računati na neku cifru od 5 do 10 milijardi kuna. Jasno mnogi će reći mi nemamo novca, kažu nemamo, kako su ga imali kada su radili, ok, ti ljudi kada su radili bili su u nekim tvrtkama, sami su ih vodili, danas su u penziji nemaju novaca ali da nisu imali novaca ne bi gradili. Nema druge. Neka založe te nekretnine, neka uzmu kredite ali te obveze moraju platiti i moraju se izjednačiti sa onima koji su legalno do svoje imovine dolazili. Istina je ima i ovakvog razmišljanja, puno ljudi mi je to reklo, ja sam to sagradio prije 15 godina, 15 godina sam tamo boravio nisam platio ništa, eto isplatila mi se ta investicija pa neka ruše. Ne neće ti rušiti ali ćeš ti gospodine tu naknadu platiti i na taj način legalizirati taj objekt. Treće, može se sa tim novcem ako se prikupi sigurno neće se prikupiti ni 5 kamoli 10 milijardi kuna, možda će se prikupiti 500 zasigurno milijarda kuna, može se urediti u tim getima, ili ne znam kako da se izrazim samoniklim enklavama, dio vode, dio ovoga onoga, regulirati otpad itd, iako znam činjenica je da je lokalna samouprava tim ljudima davala kućne brojeve, da im je omogućavala priključak na vodu, HEP im je omogućavao struju ali isto tako sam siguran da niti jedan načelnik, gradonačelnik ljudima nije rekao odite graditi bez dozvole to se sigurno nije dogodilo. Oni koji su legalisti u ovoj zemlji ti su čekali ili se njima rušilo, a ovima drugima se sada gleda kroz prste ali što ćemo to je naprosto tako. Bilo bi isto tako zanimljivo vidjeti koliko ministra, koliko od nas zastupnika, koliko sudaca pojedinih sudova, profesora itd., nije bitno imaju neki neki od bespravno podignutih objekata. Ako je netko bez dozvole podigao štalu i tamo drži pet ili 10 junaca onda kapa dolje, svaka ti čast daj još jednu sagradi ili ću ti sagraditi samo da radiš ali ovako jednostavno bilo bi dobro vidjeti tko što posjeduje. Članak 5. možda je ključan ali ga neću sada citirati, neću ga sada citirati ali da, moj pristup bi bio ono što se da pokriti prostornim planovima to uvijek valja legalizirati. Znam da taj kriterij od ove bespravne gradnje gotovo nitko ne zadovoljava i razumljivo da ovaj Zakon mora ići u pravcu u kojem ide. Pošteno sigurno nije bilo graditi bez dozvole, pošteno nije ni ovo da se legalizira nekome ali što ćemo, mi nismo Švicarska, mi nismo Švedska koje zasigurno do dolaska balkanaca nisu imali niti problem sa divljom ili bespravnom gradnjom. Ali što to govori isto tako da jedna Švedska, da jedna Švicarska da kada je riječ o tom zakonodavstvu imaju daleko liberalnije zakonodavstvo od Hrvatske, imaju daleko fleksibilnije zakonodavstvo. Toliko krute norme kada je riječ o građenju vjerojatno nema niti jedna zemlja u Europi ili u Europskoj uniji kojoj težimo kao što ima Hrvatska. Tu se zapravo ništa ne može raditi i onda je logično očekivati da će se netko drznuti nešto gradit i bez građevinske dozvole. Tako sporu administraciju kao što smo mi imali nije bitno da li je riječ o 80., 90. ili u ovom periodu nakon 2000. godine jednostavno isto tako nitko nema. I prema tome, došlo je vrijeme da se ljude puste da rade, da imaju, da troše, mi moramo isto tako biti svjesni da bez investicija si ne možemo pomoći i da isto tako ljudima ne treba u ovom trenutnu rušiti jer koliko su oni odgovorni što su bespravno gradili toliko smo "svi mi" suodgovorni što im je to u datom trenutku dopušteno ili što im nije omogućeno da grade u skladu sa pozitivnim propisima. Peto, zašto ima toliko bespravne gradnje. Zato jer, ne znam kako je drugdje, u Istri je otprilike da za jednu kuću od 200 kvadrata vi morate otprilike na komunalnu naknadu, građevinsku dozvolu i tako dati barem 200 hiljada barem 200 hiljada kuna, u jednom POreču je možda i 300. Ispada da znači građevina kao takva vas košta otprilike onoliko koliko vas košta papirologija. Ja se slažem nisu svi ni bespravni graditelji najviše takvi gradilo možda ono sirotinja, ali ovim drugima normalno toj sirotinji čovjek bi odmah legalizirao. Ali isto je istina neki su dobijali društvene stanove ili su dobijali kredite od tih samoupravnih ili kako se to zove radnih organizacija ili su dobijali stanove po onom članka u18. ili 16. Šuškova pravilnika, a neki su se morali naprosto potruditi i sebi i djeci pronaći krov nad glavom. što ćemo imamo tih bespravnih 150 tisuća objekata. Općina Marčana npr. koja mi je tamo poznata situacija ima oko 3 tisuće takvih objekata. To su uglavnom oni ne znam kako bi ih nazvao. Netko bi rekao da bi to trebalo u cijelosti ukloniti, srušiti, maknuti ali to nije išlo do sada pa neće ići ni od sada. Ako imamo ne znam tih tri hiljade put petnaest hiljada to je neki zavidan novac sa kojim se nešto može napraviti. Ali nije riječ samo o novcu nego doista ljudima ne treba rušiti. Ako je moguće sve to nekako legalizirati i uklopiti u prostorne planove i ne vidim razloga zašto taj zakon koji tangira bilo direktno bilo indirektno 150 tisuća obitelji ne podržati. Možda će predlagač imati neke političke koristi nije bitno, bitno je da se Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I na kraju u ime kluba HNS-a, što se tiče klubova, još imamo pojedinačno, HSU-a uvaženi zastupnik Zlatko KOračević nastavlja tamo gdje je stao valjda. Izvolite. **Koračević, zahvaljujući vašem preskakanu danas podijeljenog dnevnog reda i mom neznanju

podržali potrebu donošenja ovakvog zakona koji rješava ovo područje jer ... predstavlja ozbiljan i kompleksan problem na našem prostoru. Činjenica da prema trenutno važećim zakonima 30% po procjeni 30% bespravno izgrađenih objekta mogu se legalizirati ali se nije. Očito da postoji neki razlog i očito da postoji razlog zbog toga nije došlo. Nažalost u ovom prijedlogu zakona i u drugom čitanju mi tu analizu nemamo makar smo to tražili i kod prvog čitanja. Drugo, što želim posebno naglasiti kada govorim o ovoj materiji a to je i kapitalna održivost ovog zakona i vremenske dimenzije. Ali prije toga toga moram se zahvaliti predlagaču da je uvažio jedan niz primjedbi međutim čisto zbog dimenzije koliko primjedbi je uvaženo koliko nije u ovom prijedlogu zakona evo piše, na jednoj stranici su primjedbe koje su uvažene, međutim na 12 stranica primjedbe koje nisu uvažene. Prema tome, toliko o spremnosti i i kooperativnosti uvažavanja primjedbi koje su izrečene i od strane stručne javnosti, a i kroz raspravu na prvom čitanju. Kada govorimo o kapitalnoj održivosti da li naši građani u ovom trenutku imaju snage, da li su kapitalno dovoljno jaki budući da nismo osigurali nikakav instrument osim popusta onom socijalnom kriteriju da jednostavno uđu taj proces. Vremenska dimenzija 31.12.2012. ako je 150 građevina, a sigurno nije jer tu analizu nemamo a mislim da je smo je trebali dobiti i da bi trebali imati, to je 16 mjeseci. Drugim riječima 9 tisuća 375 objekata bi mjesečno trebalo biti legalizirano. Ako to svedemo na polovicu to je 4 uključimo samo objekte koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje za koju je procjena 50 hiljada to je tri tisuće 125. Da li mi imamo administrativna i financijskih kapaciteta da mi jednu takav takav posao odradimo u tim brojkama i u tom vremenu? I tu je naša jedna od ključnih primjedbi i u prvom čitanju i sada u i sada u drugom čitanju ispred kluba HNS-a i HSU-a, a to je ta vremenska dimenzija. Mi smatramo da je taj 31.12. nije rok koji omogućava da završimo jedan posao kojega treba završiti. I ne vidimo nikakvog razloga da se i dalje inzistira na tom datumu 31.12. osim ako je želja da se ovim zakonskim prijedlogom se pokaže dobra volja i dokaže nekim budućima da nisu sposobni odraditi nešto za što postoje zakonski uvjeti. Druga načelna primjedba o kojoj sam počeo u onoj prethodnoj točki, a to je pozicija jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave praktički nosi teret čitavog tog posla. One moraju evidentirati bespravno izgrađene objekte, oni moraju osigurati izmjene prostornih planova, oni su dužni osigurati sigurnost i higijenu korištenju novo legaliziranih zgrada i naselja, znači infrastrukturu. Znači oni trebaju donijeti financijske programe. Međutim u ukupnom kolaču koji nije više 25-75, 25 jedinica lokalne uprave, a 75 države nego je sada 50-50. s tim da jedinice lokalne samouprave kompletan iznos moraju investirati u sređivanje ovog prostora dok Vlada Republike Hrvatske svega jednu trećinu. Znači otprilike 25% ili 24% je prihod državnog proračuna i s ovim zakonom je Vlada Republike Hrvatske kupila jednu dobru lutrijsku srećku s jednim odličnim prirastom. A bilo bi logično da kompletna sredstva i normalno i odgovorno da kompletna sredstva dobivena legalizacijom bespravno izgrađenih objekata da idu isključivo i s pozicije Vlade iz pozicije jedinica lokalne samouprave da idu isključivo u osiguranje sigurnosti i higijene u korištenju novo legaliziranih i zgrada i naselja. Treće, poljoprivreda. Naime, gotovo na isti način se tretiraju gospodarski poljoprivredni objekti kao i obiteljske kuće i vikendice. Gotovo na isti način. S obzirom na poljoprivrednu proizvodnju, s obzirom na potrebu naglašavamo naglašavamo i podvlačimo potrebu u kratkom vremenu legalizacije objekata koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje. Naime, za taj posao recimo susjedna Republika Slovenija je odradila za šest mjeseci. Zašto je to potrebno to je poznato. EU fondovi, pretpristupni fondovi i sve ovo ostalo. I činjenica je da mi imamo i upisnik poljoprivrednih gospodarstva, da imamo jedinstveni registar domaćih životinja, da imamo ARCOD sustav, znači pregled poljoprivrednih čestica podkultura i jedinstven registar gospodarstva, odnosno farmi. Činjenica je da taj registar farmi je izuzetno dobar alat za pojednostavljenje legalizacije jer taj registar daje informaciju o svakoj pojedinačnoj farmi koja je upisana i taj registar farmi je jedna osnova koja daje dimenziju, daje položaj, daje gabarite, osnova za dobivanje ili lokacijske pa čak i građevinske dozvole. I s obzirom na taj alat nema nikakva razloga da se po pojednostavljenom postupku krene u legalizaciju objekata koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje budući da imamo alat, on postoji u evidencijama, jest da nije …/Ne razumije se./… u ministarstvu, jest da je u nekim drugim ministarstvima ali ja vjerujem da ministarstva međusobno surađuju. Prema tome, samo je stvar odluke. Ako imamo 50 tisuća tržišno konkurentnih farmi, ako je ulaganje po farmi otprilike 10 tisuća eura, poštujući sustav zaštite tla, zraka, vode, nitratnu direktivu što nam je obveza, to je otprilike mogućnost ulaganje za građevinsku operativu ili posla za građevinsku operativu i industriju otprilike 500 milijuna eura. Pored efekta u osposobljavanju poljoprivrednih gospodarstava u korištenju i pretpristupnih i uskoro i strukturnih strukturnih fondova. Prema tome, nema nikakvih razloga da taj prostor u okviru ovog zakonskog prijedloga dobije mogućnost pojednostavljenja, tim više što nosi direktnu korist. On nosi direktnu korist. Jer i sama ova legalizacija, ulaganje 10 tisuća eura također iz pretpristupnih fondova, poznato je, nedavno smo rekli i taj podatak je poznat, da smo ipak iskoristili svega 9,5%, da smo iz 2007. 20 milijuna eura izgubili zbog onaj M+3 jer nismo na vrijeme prijavili projekte. Prema tome, imamo sredstva u pretpristupnim fondovima s kojima možemo pokrenuti i osposobiti te poljoprivredne subjekte. Nije važno jel sad 50 ili je to 25 ili je to 10, u svakom slučaju jedno, drugo i treće je ozbiljan projekt. Nije važno jel to sad 500 milijuna eura ili 100 milijuna eura ili 50 milijuna eura ali je nužno i potrebno u okviru ovog zakonskog prijedloga definitivno taj prostor mogli smo korištenjem ovog informacijskog sustava koji postoji, koji je snimljen, mogli smo ga pojednostaviti, a posebno akceptirajući činjenicu da su nam posebno mali poljoprivredni proizvođači potpuno iscrpljeni sa jednom pod navodnicima uspješnom poljoprivrednom politikom i da jednostavno ti ljudi nemaju novaca. Zato u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika pozivamo predlagače da prihvate prijedlog koji smo zajednički uputili i klub SDP-a i klub HNS-HSU-a da i s ovim zakonskim prijedlogom idemo također u treće čitanje, da s ovim zakonskim prijedlogom pored svih ovih dobre volje, namjere, spremnosti, kooperativnosti, konstruktivnosti u donošenju zakonskog prijedloga koji će omogućiti efikasnost provedbe zakona, a posebno imajući u vidu potrebu i mogućnost da kroz ovaj zakonski prijedlog u relativno kratkom vremenu stvorimo uvjete da se legaliziraju objekti koji su u funkciji poljoprivredne proizvodnje, akceptirajući potencijale koji jesu unutra i sredstva koja postoje, a bolje da ih iskoristimo nego da ih ne iskoristimo. Pozivamo predlagača da prihvati naš prijedlog da idemo u treće čitanje i u tom smislu klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika uvažavanjem ovih prijedloga, naših prijedloga i prijedloga ostalih klubova i onog dijela prijedloga koji nisu ušli u ovaj drugi, u ovaj tekst zakona u drugom čitanju, a ponavljam na jednoj stranici je teksta zakona ono što je ušlo, a na 12 stranica ono što nije ušlo, da prihvati to. I u toj varijanti klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika je spreman i aktivno sudjelovati kao i do sada u do sada u donošenju provedivog i održivog zakonskog prijedloga i u toj varijanti ćemo biti spremni ako se naš prijedlog zaključka ne prihvati u tom slučaju nismo ni spremni preuzeti odgovornost zbog neučinkovitosti zakonskog prijedloga koji se donosi praktički preko noći, u relativno kratkom vremenu što i može biti dobro ako su plemenite namjere. Ako nisu plemenite namjere onda je u svakom slučaju štetno. I ponavljamo, 31.12. sasvim sigurno nije rok koji omogućava efikasnu efikasnu primjenu ovog zakona u onoj dimenziji koliko je potreba u prostoru nego je na tragu nečega što sasvim sigurno nije stvaranje podloga da bi donošenje zakonskog prijedloga od kojeg bi građani imali koristi. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Marina Matulović Dropulić. Izvolite. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Hvala lijepa. Pa evo vrlo kratko, vezano je na poljoprivredne objekte. Do sada je isto tako bilo potrebno doduše puno više dokumentacije nego što je treba sada. Sada treba bitno manje dokumentacije i više se ne može smanjiti nego što je u ovom zakonu i predloženo. Prema tome, taj vaš prijedlog je jednostavno nemoguć. Ima registar i naravno da je to vrlo jednostavno sada i legalizirat pojedine objekte, ali taj čovjek koji želi legalizaciju mora se sam pojaviti. Vi ne možete ex lege napraviti legalizaciju svih objekata koji tamo postoje. Nema druge mogućnosti nego tako. A što se tiče onih 20% koji ulaze u državni proračun jer je 50% jedinici lokalne samouprave od 50% odnosno zapravo 30% je ona jedna trećina. Jel' tako ili 33% koja ide za ove sve katastre i sve ono što je. Bit će velikih troškova u samoj administraciji vezano na one dodatne troškove što će ljudi trebati dodatno platiti, možda neke i po ugovoru zaposliti i naravno da to ne ide u državni proračun samo tako da se nešto uprihodi uprihodi nego zaista treba za ovu namjenu. Hvala. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Pa na samom početku svog izlaganja želim reći da predlagatelj, odnosno predlagateljica u ovom konkretnom slučaju jest uvažila dosta veliki dio primjedbi na zakon koji je izrečen tijekom prvog čitanja. Međutim, bez obzira na to činjenica je da je još uvijek stručna, a i zainteresirana javnost dosta suspektna prema ovom prijedlogu zakona. Bez obzira na to što je, znači ovaj dokument znatno poboljšan u odnosu na prvo čitanje ja još uvijek imam određene nedoumice vezane uz ovaj prijedlog zakona a jedna od prvih nedoumica koje se odnose na ovaj prijedlog zakona je to što on i dalje omogućava legalizaciju onih objekata koji se ne nalaze u okvirima građevinskog područja. Činjenica jest da se odluka o tome da li će se moći to legalizirati onako kako sam ja shvatila prenosi na jedinice lokalne samouprave da one odluče o tome hoće li ili neće tako nešto omogućiti. omogućiti. Međutim, to mi se čini prilično opasnim presedanom. Druga stvar koja me muči u vezi ovog prijedloga zakona jest da li ćemo provedbom, odnosno implementacijom ovog prijedloga zakona osigurati onu nužnu pravnu ujednačenost između ljudi koji su poštivali zakone, odnosno gradili su sukladno postojećem zakonu onih ljudi koji nisu poštivali zakon i kojima je zbog nepoštivanja zakona uklonjen objekt, a takvih je treba reći ipak priličan broj. znači bespravnih graditelja ili graditeljica koji nisu poštivali zakon i kojima će se ovim Zakonom omogućiti legalizacija tih bespravno sagrađenih objekata. Činjenica jest da se ta pravna ravnoteža pokušava ishoditi ovom naknadom ili financijskim kažnjavanjem tih bespravnih graditelja. Veliki dio toga kako će to biti regulirano prepušteno je uredbi Vlade koju je Vlada dužna donijeti u prilično kratkom roku. Međutim, ja nisam sigurna da će to biti dovoljno kako bi ovaj Zakon osim sankcionirajuće djelovao i preventivno, a mislim da je preventivno djelovanje u smislu budućeg raspolaganja i gospodarenja prostorom izuzetno bitno kako nam se više nikada ne bi dogodilo da za jedno desetak godina ponovno imamo nekoliko tisuća bespravno sagrađenih objekata. Nadamo se da onda neće biti potrebno ponovno donositi neki zakon kojim ćemo omogućiti u stvari legalizaciju zatečenog stanja zbog toga što je to prilično loša poruka svim onim građanima i građankama Hrvatske koji poštuju zakone Republike Hrvatske. Duboko sam uvjerena da je tako nešto moguće učiniti s obzirom da nije realno očekivati da je moguće uopće ukloniti toliki broj bespravno sagrađenih objekata bez obzira na to da li se radi o nekakvim rekonstrukcijama, nadogradnjama jedne etaže ili pak potpuno bespravno sagrađenim objektima. Ukoliko znači te kazne ne budu toliko visoke i toliko drastične da one djeluju preventivno jer trebamo znati da jako često je učinkovita represija najbolja prevencija za buduće postupanje. Državna tajnica je prilikom obrane zakona na matičnom Odboru za prostorno uređenje govorila o tome da će maksimalni iznos te te financijske sankcije odnosno naknade za legalizaciju iznositi onoliko koliko je komunalni doprinos nužan da bi se, znači neki objekt znači u legalnom statusu a i ovom nelegalnom statusu znači dobio dozvolu, odnosno legalizirao. Ali i da bi to trebalo biti u visini nekakvih 200000 kuna u najekstremnijim varijantama. To jest dosta veliki iznos, međutim postavlja se pitanje što će se dogoditi ukoliko i nakon što se donese ovakav prijedlog zakona, odnosno ukoliko se donese ovakav zakon bude još jako veliki broj bespravnih graditelja ili graditeljica koji neće iskoristiti ovu mogućnost i znači neće krenuti u legalizaciju svojih objekata. Ja se bojim da bi broj takvih osoba mogao biti izuzetno velik. Zbog čega to mislim? Zbog toga što ove kaznene tako da kažem sankcije koje će zadesiti osobe koje neće znači prionuti procesu legalizacije svojih objekata jest vraćanje u principu na ono stanje koje je postojeće, odnosno inspekcijska rješenja i uklanjanje. Međutim, ukoliko će takvih ljudi a postoji jako velika mogućnost da će i takvih ljudi i dalje biti izuzetno mnogo, pa neka ih bude 50000 jako dvojim da će biti moguće sve te objekte i ukloniti, odnosno srušiti kao što je mjera koja je predviđena I na samoj sjednici Odbora za prostorno uređenje i gradnju sam spomenula da smatram da država ima jedan izuzetno jaki instrument u rukama, a to je instrument ovrhe nad takvim objektima. I mislim da je možda predlagatelj mogao predvidjeti i takvu mjeru u slučaju znači da se bespravni graditelji i u ovom slučaju ne odluče na to da legaliziraju svoje objekte. U ovom slučaju nisam sigurna da će doista biti jako učinkovit ovaj zakon, a mislim da nije dobro da donosimo zakone koji neće biti provedivi u velikoj mjeri. Ja bih voljela vjerovati da će ovakav tekst zakona biti dovoljan da na neki način motivira da krenu u legalizaciju svojih objekata. Ali mislim da je još uvijek onaj sankcijski dio nedovoljno prisutan i nedovoljno težak da bi to doista i realizirao. U tom smislu mislim da je apsolutno opravdan prijedlog Kluba zastupnika SDP-a, a pridružio se tom zahtjevu i Klub zastupnika HNS-a HSU-a da se o ovom izuzetno važnom zakonu provede i treće čitanje. Jer činjenica jest, toga smo svi ovdje svjesni, sadašnja situacija je dugoročno, a i kratkoročno neodrživa jer stvara ogromnu pravnu nejednakost između ljudi koji su gradili prema zakonu i onih koji nisu gradili prema zakonu, ali i onih koji nisu gradili prema zakonu a uklonjeni su im objekti, a mislim da je obaveza Hrvatskoga sabora, a i Vlade Republike Hrvatske da pokuša u što je moguće većoj mjeri osigurati tu nekakvu pravnu ravnotežu jer se na taj način osigurava i

Pa evo primjerice, prema članku 8. Zakona kaže se da se zahtjevu za ozakonjenje treba priložiti nekoliko vrsta dokumenata među kojima je recimo dokaz o ispunjavanju zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti koji je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva niz još nekih drugih dokaza. Zakon je dakle predvidio da se samo u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti radi provjera takvoga objekta. toga nema. Oprostite, toga nema. Ostali tehnički zahtjevi ispada da nisu bitni. Ispada da nije bitna instalacija, ispada da nije bitna oprema koja je ugrađena, plinska oprema, elektrooprema i ostalo. Pa evo, ja čitam zakonski prijedlog. Pa ne znam stari ili novi. Evo ga tu predamnom. U svemu tome postavlja se pitanje i plus toga sama poruka zakona je, tehnička dokumentacija koja je potrebna za legalizaciju je puno, puno manja, puno jeftinija. Na kraju krajeva odnosno motiv za daljnju nekakvu nezakonitu gradnju jer uvijek će biti nekakvih potreba što reče kolegica za 10, 20 godina da se ponovno legalizira. Znamo da se nelegalna gradnja ne može zaustaviti, ali ne treba je niti stimulirati ovakvim zakonima. Moram reći da ste replicirali na nešto što kolegica nije govorila. Ali dobro, uobičajeno je to sada ovdje tako. Pa je na redu uvaženi zastupnik Boris Matković, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospođo državna tajnice. Evo, s obzirom i na vrijeme i na sve do sada rečeno, pokušat ću biti što je moguće kraći. Kao prvo želio bih kazati da sam osobno zadovoljan dakle uvažavanjem svih ovih promjena koje su nastupile između prvog i drugog čitanja, a osobno kao gradonačelnik sam naročito zadovoljan time što će u jedinice lokalne samouprave dakle, … (Govornik se ne razumije) omjer biti 50%:50%. Do sada je bio 25:25%. Nadalje, ono što ja osobno držim u svemu ovome poticajno i pozitivnim jeste da će to potaknuti i treba potaknuti i znamo koji je značaj u tome, legalizaciju i sređivanje zemljišnih knjiga, a one su preduvjet razvoja. Da je to tako, to dokazuju i one jedinice lokalne samouprave koje su to do sada provele i čiji su proračuni jako narasli i oni nemaju problema jer je kod njih smanjen broj imovinsko-pravnih sporova. Investicije su puno brže nego što je to dakle u drugim sredinama a i jednostavnije. Dalje isto tako smatram da bez te legalizacije, dakle, i sređivanja zemljišnih knjiga ni sustav OIB-a na kojem radimo neće profunkcionirati, kao ni u ovom smislu popisivanja imovine koje trebamo provesti, bez toga nema ni porezne politike ni reforme, ali nema ni ovih socijalnih transfera. Netko je spominjao danas socijalu i socijalna pitanja koja bi trebalo rješavati. Evo, toliko. Zahvaljujem.

Dakle, kao što smo već jutros čuli osim povijesnih, socioloških i ekonomskih razloga 60-tih godina koji su doveli do bespravne gradnje novi val se dogodio 2001. godine kada je donesen zakon koji je omogućio dakle, digao je iz zakona datum donošenja prostornih planova gradova i općina čime je bitno stvorio liberalnu situaciju na terenu. I drugo, Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je omogućio da se priključuju bespravni objekti na infrastrukturu što je također omogućilo novi val divlje izgradnje. Dakle, početkom 2000. godine se to dogodilo. Došlo je konačno vrijeme da podvučemo crtu i nadam se da podvlačimo crtu mi danas i da će ovaj zakon omogućiti da se više nikada to ne dogodi. Isto tako, vjerujem da će Vlada u ovim rokovima koji su ovdje propisani gospođo državna tajnice u roku od 30 dana, odnosno u roku od 60 dana svi oni koji su dužni donijeti uredbe i pravilnike da će se to i stvarno dogoditi, da će se ovaj zakon stvarno implementirati i primjenjivati da konačno više ne bude bespravne Naravno da me veseli činjenica da se između prvog i drugog čitanja promijenio ovaj odnos naknade u korist jedinice lokalne uprave i samouprave i da se ta naknada mora namjenski koristiti što je vrlo važno za unapređenje infrastrukture itd. Isto tako vjerujem da će jedinice lokalne uprave i samouprave donijeti registar do kraja 2011. godine i da će na taj način, ali naravno uvažavajući ovo što je rekla gospođa Dropulić da nema šanse da se svi legaliziraju ili da ih pronađe jedinica lokalne uprave i samouprave ukoliko se oni sami ne dođu prijaviti, odnosno registrirati. da će se to dogoditi. Međutim, i do sada je bilo moguće legalizirati. Bilo je 30 tisuća objekata koji su se bili u stanju sukladno vrijedećim propisima trenutno mogli legalizirati, ali zbog visine cijene komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa oni se nisu legalizirali jer ljudi nisu imali novaca. Ovaj zakon predviđa obročnu otplatu i ja vjerujem da je to jedan od bitnih razloga zbog čega će ovaj put se ipak ovaj zakon malo bolje implementirati. U tom smislu želim reći da podržavam ovaj zakon i nadam se da će on stvarno zaživjeti. Hvala Hvala. Želi li predstavnik predlagatelja završni osvrt? Da. Uvažena Nika Sugarević, državna tajnica u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja. Izvolite.

vjerujem da i većina vas ovdje, doduše malo nazočnih, ali vjerujem da mislite jednako kao i predlagatelj Vlada Republike Hrvatske da je prvo čitanje bilo izuzetno konstruktivno, da smo saslušali sve prijedloge i primjedbe kako klubova zastupnika tako i stručnih odbora te svih pojedinačnih predlagatelja tijekom rasprave. da smo dobrim dijelom prihvatili primjedbe. Dakle, sve ono što smo smatrali, a zajednički smo radili kako bi stvarno zakon bio što bolji, što konstruktivniji i cilj mislim da je ostvaren i da Vlada Republike Hrvatske može biti zadovoljna s prijedlogom zakona, odnosno s konačnim prijedlogom zakona koji je ovdje u ovom Visokom Hrvatskom saboru. Ono što je značajno kazati, a u smislu nekoliko izlaganja koja su danas ovdje izrečena pa bih zaista u kratkim crtama osvrnula se i odgovorila. Gospodin Kajin je u jednom svom dijelu, neću naravno komentirati sve jer mislim da da je dio toga već i odgovoren u uvodu od strane ministra gospodina Bačića, u svakom slučaju htjela bih kazati da svako, da je ovaj konačni prijedlog itekako socijalan, da smo itekako vodili računa primarno o onim osobama koji žive u zgradama do 400 kvadrata, znači obiteljskim kućama, ljudima koji su gradili nekretnine iz ovih ili onih razloga, ali te su im nekretnine jedini jedini oblik života i egzistiranja u takvim građevinama i ministarstvo nikada dosada iako je imalo zakonske ovlasti nije išlo uklanjati takve građevine. Znači, itekako se vodilo sada o socijalnom aspektu, a ovaj konačni prijedlog zakona primarno vodi računa o takvim kategorijama i o tome detaljno govori članak 17. ovog zakona, također i pripadajuća uredba koju će vrlo skoro kao što ste i sami jučer informirani na matičnom odboru biti prihvaćen od strane Vlade RH. Također bih željela kazati da će se ovim prijedlogom zakona svi oni koji budu željeli, a morati će i razlog iz kojeg će morati ću kazati nešto kasnije će biti izjednačeni u pravnom smislu sa svim onima koji su zakonito, legalno ishodili dozvole za građenje sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji. Ono što jest dodatak, a što ste i sami gospođo Holy kazala je naknada. Naravno da ta naknada neće biti jednoznačna za sva područja RH, itekako i o tome smo vodili računa jer socijalne kategorije su nam izuzetno važne, a jednako tako i prostor kao takav. Zašto? Zato što je većina bespravno izgrađenih građevina na području ZOP-a, znači zaštitnog obalnog pojasa radi atraktivnosti prostora naprosto. Pa naravno da će tamo, a sukladno kako smo jučer obrazložili na matičnom odboru sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu da će se o tome voditi računa. Znači, što je područje atraktivnije naravno da će naknada biti i veća. I oni koji nisu ishodili, a mogli su, dakle za sve one koji su bili u prostorima naselja koji su planirani važećim prostorno-planskim dokumentima svi ti će trebati platiti tu naknadu kako bi ušli u pravni sustav RH. Ukoliko to ne učine nitko ih ne može prisiliti, ali njihove nekretnine neće biti u pravnom sustavu, oni će biti u jednoj vrlo nezgodnoj situaciji u smislu daljnje provedbe zakonske regulative, a primarno Zakon o prostornom uređenju i gradnji, da im se građevine uklone. Prema tome, svi su motivirani u ovom prijedlogu, odnosno konačnom prijedlogu zakona i roku koji smo dali da podnesu svoje zahtjeve i da legaliziraju svoje U članku 17., a i pripadajućoj uredbi, itekako smo vodili računa i o poljoprivrednim građevinama smatrajući da je gotovo 100%, ne možemo kazati 100%, ali gotovo 100% takvih građevina ilegalno u prostoru RH i kako smo i u prvom čitanju obrazložili takve građevine neće biti moguće uopće s njima upravljati i gospodariti, odnosno niti kandidirati ih sada za pretpristupne fondove, a kasnije kohezijske fondove. Dakle, činjenica je da smo i za njih itekako vodili računa i te dvije kategorije su nam temelj u tom socijalnom smislu. Sve ostale kategorije će imati veće naknade, znači plaćat će veće naknade, ali naravno da ćemo voditi računa o smještaju takvih građevina,a ponavljam ponovno kao što je i Zakon o komunalnom gospodarstvu definirao znači određene jedinice lokalne samouprave su planirale 3 do 5 zona kako i zakon nalaže. Toliko o tom dijelu. Ono što je značajno kazati da ste još pitali i što jest upitno od strane što je sa građevinom koja će se legalizirati izvan građevinskog područja naselja? Pa ako ste dobro svi iščitavali članak 5. ovog zakona vidjeli ste da su to izuzetno strogi korektivni uvjeti i da se gotovo pa ništa u tom području neće moći legalizirati. Dakle, sva ona ograničenja koja su definirana posebnim zakonima uneseni su u ovaj zakon su otežavajuća okolnost ukoliko dođe do takve mogućnosti izgradnje legaliziranja takvih građevina kazali smo jasno po kojim uvjetima. Dakle, sve građevine koje se nalaze u prostoru koje su u odnosu na važeću prostorno-plansku dokumentaciju odstupile visinom za jednu, odnosno do dvije etaže ako je druga etaža potkrovlje će moći sukladno ovom zakonu ući u pravni sustav. Naravno uz sve one odrednice koje su da se jedinica lokalne samouprave složi, da se složi neposredni susjed i uz sve one posebne uvjete koje smo itekako strogo definirali, a koji su definirani što to treba treba priložiti uz dokumentaciju koja je definirana člankom 8. Dakle neće biti tek tako lako legalizirati takve građevine, ali smo omogućili legalizaciju i smatramo da je ovaj konačni prijedlog motivirajući, ali jednako tako i vodi računa o datostima prostora i neće doći do devastacije. Ove građevine su već u sustavu, odnosno u prostorima RH zadnjih 30-ak, 20 i nešto više godina u posljednje vrijeme takve izgradnje gotovo i nema jer sustav prostornog uređenja danas funkcionira. Ono što je značajno kazati, dakle ovaj zakon to omogućuje, ali istovremeno ne dozvoljava devastaciju prostora, a sve one kaznene odredbe koje su definirane i važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji u smislu kaznenih odredbi a jednako tako i ovaj zakon su dovoljni dokaz da se motiviraju svi oni koji koji bi trebali legalizirati svoje građevine inače će kasnije biti u jednoj nesigurnoj situaciji. I na kraju bih kazala da prijedlog Klubova zastupnika SDP-a i HSU-a i HNS-a o tome da predlažete treće čitanje Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti. Dakle, danas smo odradili 7 vrlo bitnih zakona. Sutra ujutro nastavljamo u 9 sati, raditi raditi ćemo opet bez pauze sa točkom broj 10. a to je Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. broj 860. Želim vam svima laku noć.